Hvala vam, poštovani narodni poslaniče Jovanoviću. Zapanjena sam. Održali ste govor 20 minuta. Svaku reč bi potpisali Aljbin Kurti i Denis Bećirović. Svaka vam čast.Izvolite. Gospodin Milenko Jovanov. Koliko god glasno da laje francuska pudla ostaje francuska pudla. Nikad neće biti ni rotvajler, ni nešto drugo. Tako da, džaba, džaba pokušaj – pudlica je pudlica uvek.Da nam spočitava promenu i poturištvo neko ko se odrekao sopstvene zemlje i uzeo tuđi pasoš, koga neće da se odrekne ni za živu glavu i ima ga i on i cela mu porodica i ne pada im na pamet da se toga odreknu, to je stvarno degutantno.Ali, ajmo da krenemo sa ovim što je već rečeno. Zanimljivo da niko u Savetu Evrope nije iskoristio argumente koje smo sada čuli. Da Dora Bakojani, nijednom nije rekla – pa šta vi Srbi hoćete, šta ti Pilja tražiš ovde, pa vi ste potpisali Ohridski sporazum, vi ste prihvatili Ohridski sporazum, ja samo sprovodim ono što ste vi tražili. Što nije rekla? Zato što nije tačno. Neće Dora Bakojani da kaže ono što govore francuske pudle. Neće, zato što zna da nije istina i da joj to nije nikakav argument, ali francuska pudla ne bi bila francuska pudla da ne reži i ne laje ono što bi želela da vidi, a to je da ugura srpski narod u nekakvu nesreću novu, u neku pogibiju novu, a on će ponovo za Francusku, kao i 1999. pazite vi ovu priču, predsednice Skupštine, a i građani Srbije, kada je krenulo oko bombardovanja, on je seo u autobus i onda je došao u Srbiju. E, sada samo da nam je još rekao da je u autobusu bio jedan što je pevao, jedan sa brčićima i jedna baba što je sedela u ćošku, gledali bismo film „Ko to tamo peva“. On je nama film „Ko to tamo peva“ ponudio kao vrhunski dokaz njegovog patriotizma, sedanja u autobusu u Parizu i vozikanja baš uoči bombardovanja. Još da je rekao – tačno kada sam stigao udarila u bomba i sve se raspala i svi mi poginuli. Ostala samo dvojica da sviraju posle toga. To bi otprilike bila tačna pričao.Toliko i o kukavičluku. Svoju hrabrost ste imali priliku da dokažete više puta. Svaki put kada je ovoj zemlji bilo teško, vi ste se pokupili i otišli u vašu drugu, rezervnu zemlju, svaki put, i 1999. i 2004. godine. Tada ste mogli da pokažete koliko ste hrabri. E, sada kada je malo prošlo vremena, sada kada je mir, e sada nadoknadi ono kada je šetao Sojke po Šanzelizeu, e sada ćemo to da nadoknadimo tako što ćemo da gurnemo zemlju u rat. I to će tako da izgleda.Kaže

pretite.Dolazimo do onoga što je suština i što ima veze sa tačkom dnevnog reda. To je istina. Da čujemo kako ta istina zvuči, pošto me nekoliko puta poziva da ne čitam stenograme. Ja gledam, zašto da ne čitam stenogram, bacim pogled pa vidim, zašto da ne čitam stenograme.Kaže, prvo ovu tačku 3. ne ne treba tumačiti kao zahtev za odlaganje beogradskih izbora. Vrlo precizno piše da se održe svi izbori u isto vreme, dakle, preostali sa beogradskim što ostavlja ovu drugu alternativu, mogućnost da se i lokalni izbori održe 2. juna – kraj citata. Sada smo mi krivi, kaže – vi ste to govorili da je to neustavno. Pa jesmo. Vi ste bili rezolutno protiv ovoga. Jesmo. Mi smo prihvatili ono što ste vi govorili. Mi prihvatili ono što ste vi govorili, a vi se toga odrekli. Zašto? To je sada posebno pitanje.Ko se igra francuskom pudlom u ovo vreme? Ko baca keksiće francuskoj pudli i kome francuska pudla maše repićem ovih dana? To je jako važno da saznamo. Da vidimo ko je taj kome je podveo celu svoju stranku i ponovo je uključio, sa svim onim žutima koji su hteli da im hapse Koštunicu, koji su ih rasturali, pravili specijalne emisije, a oni ponovo tamo kao ono Štokholmski sindrom se vratili tamo kod onoga ko ih je maltretirao. Njihova stvar.Kaže dalje. Kroz izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima, odnosno da se pomeri rok sa 120 na 150 dana. Isto on kaže. Šta piše u zakonu? Pa pomeranje roka sa 120 na 150 dana. Ali ne, oni odustaju. Zašto? Vukli nas na razgovore nedeljama i onda rekli – e pa sada je prošlo vreme, mi sada više nećemo o tome da razgovaramo. Mi odustajemo, ali ne kažu javno da odustaju od svog zahteva.Najzad. Pošto ovde afektira i glumi neko ludilo veliki srpski patriota sa rezervnom domovinom. Njega njegovi rođeni odbori ne slušaju. Njegov potpredsednik u medijima kaže – svaki odbor će posebno donositi odluku. Njegovi odbori ne misle ono što on ovde priča. On je samo pokazao šta misli o njima i da ih baš briga za to, da li njegovi odbori mogu da dobiju nekog odbornika, da li će da funkcionišu, da li će dobiti neka sredstva iz budžeta. Ne interesuje njega to. Njega interesuje njegov budžet.On je svoju stranku uvalio i one koji su mu bitni u parlament. Apanažica budžetska redovna, plata redovna, a ostalo vi po Srbiji, i to njima poruka, ne nama, vi po Srbiji snalazite se, radite šta hoćete, snalazite se kako znate i umete, baš me briga li ćete imati za struju i vodu u kancelarijama, baš me briga da li ćete imati da vam neko otvori vrata. To je njihov problem.Zato ga odbori i ne slušaju. Zato njih baš briga šta je ono što on priča i izlaziće na izbore, čak i pored njegovog poziva svima da na te izbore ne izađu. I izlaziće po celoj Srbiji, da li kao grupe građana, da li u okviru neke koalicije, tu ćemo šarolikost imati prilike da vidimo u u periodu koji je pred nama.Na kraju kaže – vi radite „vdv“, da mi svi radimo „vdv“, za razliku od vas, elitista lažnih kojima je teško da razgovarate sa ljudima i kada vas sretnu na ulici. Da, mi radimo „vdv“ i mi razgovaramo sa narodom. I vama bi bilo bolje da radite „vdv“, jer da nešto znate o stranci koju vodite, znali biste da je prvog odbornika 1996. godine dobila tako što je u Kruševcu radio Tadašnji predsednik gradskog odbora, posle je bio potpredsednik stranke. Da nešto znate o tome, ali baš vas briga, jer elita ne radi „vdv“, elita živi u Parizu, svrati ponekad u Srbiju, nabavi pet stanova. Kaže – mi smo opozicija, a vi ste vlast, vi ste nepošteni, a oni iz opozicije pet stanova u vlasništvu. Šta bi radio da je na vlasti, 555, u centru Beograda, 555 u strašnoj diktaturi Aleksandra Vučića, u katastrofalnoj medijskoj situaciji. U celoj to j situaciji jadan krpi kraj sa krajem, jedva se nekako skrpio, ali izgleda Rokfelerova fondacija je vrlo izdašna kada treba finansirati projekte nevladine organizacije i sve ostalo. Vrlo su izdašne i to je super.Na kraju, vi nemate pravo da govorite u ime Srbije, jer je Srbija o vama rekla šta misli time što vas je kaznila i za ono što ste radili u prošlom mandatu. Imate jedan mandat manje od onoga što ste imali u prethodnom. Sada ćete u buduće imati još manje i to će tako da ide. Zašto? Zato što je Srbija videla koliki ste licemer, kakav ste prevarant i koliko vam je sve drugo draže od zemlje za koju se navodno zalažete.Dakle, čovek koji Srbiju gura u sukobe i u rat da bi se ponovo pokupio i otišao u Francusku i odande nam mahao, a možda će ponovo da glumi neki film. Videćemo u kom će sada sledećem filmu da bude. Ono što je suština, to je da Srbiju neće gurnuti u tragediju da bi on glumio komedije. Hvala.

Hvala gospođo predsednice Skupštine.Moram da kažem, član 107. Javio bih se, bilo koji kolega da je u pitanju, zaista nije bitno, ali ne mogu da razumem ovo neprekidno insistiranje na francuskom pasošu, ove uvrede da je neko francuska pudlica, to je velika povreda dostojanstva, korišćenje izraza „sojke“ za žene i ne mogu da razumem zbog čega kolega sa druge strane vređa Arne Gujona, vređa Dejana Bulatovića, vređa Nikolu Petrovića, vređa Aleksandra Vučića, kome zapinje konjak u grlu u Jelisejskoj palati. Dakle, ne mogu da shvatim zašto malo ne razmislite pre nego što ovakve uvrede iznesete prema sopstvenim poslanicima koji ovde sede i crvene od stida i gledaju u pod.Insistiram i reagujem zbog kolega sa vaše strane. Dakle, to nije lepo, to nije pristojno, to nije civilizovano i ne znam šta znači to. Pretpostavljam da ćete umesto onih rafala onda reći tamo da su tamo sojke i pudlice, a ne da hoćete da im prodate pola Srbije. Hvala.

član Poslovnika 107. o povredi dostojanstva Narodne skupštine kada je vaš kolega iz opozicije i koalicioni partner pominjao poturice i izdajnike.Znate, za mene je mnogo veća uvreda da nekom kažete da je izdajnik i poturica, nego da mu kažete da je pudlica, ali dobro. Šta da radimo, različiti su nam standardi.Hoćete da nam standardi.Hoćete da se izjasnimo? Ne. Hvala.Gospodine Jovanović, samo polako, do sada smo ovaj broj vodili pristojno. Hvala vam na tome što ste pobedili sebe, ovih nekoliko sati.Replika? U čemu ste se prepoznali, francuska pudlica? Nije vas

tome.Nisam rekao "poturica", ja sam rekao "duh poturica", da budem sasvim precizan, ali ovde se verovatno mnogo iznervirali, zbog preletanja i preletača. Pretpostavljam da vas je to dotaklo, ali, prosto, to je činjenica, od istine se ne može bežati. Ja sam se samo rukovodio onim što je rečeno na početku, da je istina osnovna vrednost. Jeste, istina je da ste preleteli iz opozicije u vlast i to je to. Ima nas koji imamo i obraz i čast.E, sad, ovako: "Odrekao se svoje zemlje". Ja sam Srbin, imam srpski pasoš od rođenja, imam ga i dan danas, ničega se odrekao nisam, niti ću. Cela porodica ima francusko državljanstvo. Pa, da, sticajem okolnosti mi je supruga Francuskinja, doveo sam je ovde u zemlju, rodila dva muškarca, odnosno dva dečkića, koja se zovu Lazar i Dušan i to je sve u redu.

Nisam bio na Paštriku, ali nije bio ni Aleksandar Vučić, koji je, da ponovim, uređivao svoj stan koji je besplatno dobio od države. I on je tražio da se rat nastavi, a ne ja. On je bio ministar čega, informisanja, u toj Vladi.Rekao sam i prošli put, nemojte o tome, to je tanak led za vas. Da je Vučić bio na Košarama, pa hajde, da nekome spočitate nešto. Ali nije bio, nego je od "Simpa" dobijao nameštaj.Ja sam u 2003. godini služio vojsku u 63. padobranskoj brigadi pa sam bio u tadašnjoj Držanoj zajednici Srbija i Crna Gora, nisam bio u Francuskoj ni ni tada.Poštovani građani Republike Srbije, vidite koji je to nivo, koliko ima, zapravo nema načelnog odgovora na sve što sam ja potpuno jasno rekao.I za kraj jedna mala manipulacija, toliko svojstvena SNS-u. Nisam ja rekao da ne čitate stenograme, nego da ne čitate dokumenta koja smo vam dali, što ste vi opet izokrenuli a što je, ponavljam, vaša uža specijalnost. Ali, građani će znati da ocene sve, biće ovo duga borba, to priznajem, ali ne sumnjam u konačnu pobedu. Hvala vam još jednom.

Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u četiri toma, priredili mr Dejan Milorad, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad, "sojka" - mlada devojka, devojčurak, žargonski, stari, arhaični izraz. Toliko o tome kako sam ja govorio uvredljivo. Dakle, Matica srpska ne bi rekla, ali dobro, nema veze. Nećete to pronaći kod mene iz prostog razloga i supruga i ćerke mi ne dozvoljavaju da tako nešto kažem, a ovo što sam rekao apsolutno je prihvatljivo u govoru u Vojvodini.Ali, hajmo da vidimo jednu drugu stvar koja je interesantna. Kaže nije on 2004. godine mogao biti u inostranstvu, a sam u svojoj biografiji navodi i kaže da je od 2001. do 2005. godine bio zadužen za izvođenje vežbi iz ustavnog prava i političkih institucija, kao i komparativnih političkih sistema na Pravnom fakultetu Univerziteta u Parizu 1 Panteon-Sorbona. Kako? Kad ima vežbe, onda je Panteon- Sorbona, a kad nema vežbe, onda malo služi vojsku i bori se za Srbiju. Znači, opet na autobus, opet "Ko to tamo peva", opet sve ono što smo videli.Što se tiče pomenutog Gujona, da, mi Francuzu damo srpsko državljanstvo, a vi Srbinu francusko. U tome je razlika između nas.

dakle, oni koji su u koaliciji sa onima koji se zalažu za nezavisnost Kosova. Neću da dopustim da nam o Kosovu i Metohiji govore oni koji se nijednim saopštenjem nikada nisu udostojili da stanu u odbranu ijednog Srbina ili srpskog naroda koji svakog dana strada na Kosovu i Metohiji. Niko od njih danas nije pomenuo da je juče održan lažni referendum koji je organizovao Kurti, sa ciljem da njegovi lažni gaulajteri ostanu u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. To ih ne interesuje.Neću da dozvolim da nam o borbi za Kosovo i Metohiju govore oni koji su u koaliciji sa onima koji su 2011. godine doneli sporazum, katastrofalni sporazum, o slobodi kretanja, gde u tački 7. stoji da se uvode RKS tablice, a da će te tablice da distribuira Euleks. To se nije desilo. I naravno, kada je jednostrano Kurti krenuo sa gašenjem srpskih tablica, on se pozvao na tu 2011. godinu, a pritom oni koji su donosili taj sporazum 2011. godine, sami su rekli kako te tablice ne predstavljaju simbol državnosti tzv. Kosova. I pazite, nama o Kosovu govore oni koji koji reč nisu rekli kada su na N1 i drugim televizijama napadali malu Pavlinu iz Orahovca, koji nikada reč nisu rekli protiv Dinka Gruhonjića, koji napada srpski narod i državu Srbiju, koji na svakom koraku ćute samo da bi ostali u koaliciji sa onima koji bi da uruše Srbiju.Znači, ovde su mnoge laži izrečene po pitanju Kosova i Metohije, a posebno one koje se odnose na Ohridski dogovor, gde je jasno rečeno, a potvrđuje i Bečka konvencija, 3. član, da predsednik kada kada i usmeno nešto izjavi, to ima važnost kao da je reč o potpisu, da nema dogovora i sporazuma koji gazi crvene linije Republike Srbije, a to znači - nema članstva tzv. tzv. Kosova u Ujedinjenim nacijama, agencijama i organizacijama UN sistema, nema priznanja tzv. teritorijalnog integriteta Kosova i nema članstva Kosova u drugim međunarodnim organizacijama i nema priznanja tzv. Kosova. I oni svi to dobro znaju, i predsednik je više puta to rekao ovde i u Skupštini Srbije i na drugim mestima, ali ne vredi.Znači, oni koji nemaju stranku na Kosovu i Metohiji, čiji je predsednik pokrajinskog odbora DSS rekao da napušta tu stranku zato što se ta stranka ne bori za interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, sada nama drže predavanja i govore o tome šta treba po pitanju Kosova i Metohije, a sami su izjavljivali kako puštanje Aljbina Kurtija 2001. godine jeste pitanje koje je imalo za cilj da se otople odnosi sa Zapadom. Hvala.Nije bilo po Poslovniku, tako da ću iskoristiti član 103. i oduzeću vreme od poslaničke grupe. Izvinite.Idemo

prethodni govornik je rekao neistinu. I kod male Pavline smo se oglasili, lično ja, kao potpredsednik Novog DSS, stao u zaštitu i po šovinističkim antisrpskim izjavama tzv. prof. Dinka iz Novog Sada. I tu smo se oglasili jasno i precizno, samo što je to spinovanje, skretanje teme sa važnih tema u Srbiji na Dinka koji je nešto rekao pre godinu dana, ali smo se i tu jasno i precizno

Hvala.Izbori održani 17. decembra bili su neregularni. To je činjenica koju su potvrdile domaće organizacije koje su pratile izbore, poput CRTE, to su rekli i evropski posmatrači koje je da dođu u Srbiju, posmatraju izbore i kažu svoj sud o izborima pozvala Vlada Srbije, odnosno SNS. To piše To piše u Rezoluciji Evropskog parlamenta, to piše u tekstu koji je usvojio Savet Evrope. Na kraju krajeva, to piše i u Izveštaju ODIHR-a.Pošto se, gospodo iz vlasti, pravite da ne razumete šta piše u preporukama ODIHR-a sada ću vam pročitati prevod sa srpskog jezika na srpski jezik nekoliko preporuka koje je napisao gospodin Leo Beširi, a ja sam ga malo prilagodio skupštinskoj raspravi.U Izveštaju piše: pod jedan – izbori u Srbiji nisu u skladu sa OEBS-ovim i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore. U prevodu na srpski to znači – izbori u decembru nisu bili demokratski, a vlast je krala naveliko.Pod dva – potrebno je obuka članova izbornih komisija na svim nivoima. U prevodu – po nalogu SNS-a članovi biračkih odbora ubacuju i dodaju glasačke listiće na kojima je zaokružen SNS zbog čega je izlaznost na mnogim mestima od 75% do 93%, što

i da glas nikako ne prodaju jer im to uništava život i za to se ide u zatvor.Pod četiri – potrebno je poboljšanje tačnosti i transparentnosti biračkih spiskova. U prevodu morate da prestanete da prijavljujete ljude na trafo stanice, šupe, garaže, neuseljene zgrade, da ih premeštate iz jedne opštine u drugu kako bi na osnovu toga dobili nelegalno prebivalište i glasali tamo gde vam nedostaju glasovi.Pod – potrebno je jačanje nadzora nad zastrašivanjem birača. U prevodu – Tužilaštvo i policija hitno da se aktiviraju i počnu da hapse one koji sprovode ljude na glasanje, prave paralelne spiskove, ucenjuju zaposlene i njihove porodice u državnim i privatnim firmama da glasaju za vlast.Pod šest – potpuno omogućavanje regulatora medija da deluju u vezi sa relevantnim prekršajima vezanim za izbore. U prevodu na srpski – Oliveru Zekić i ceo taj skup ljudi iz REM-a smeniti, postaviti ljude od integriteta koji će sprovoditi zakon da se ne bi desilo da Aleksandar Vučić u 45 dana kampanja 45 puta ide uživo po nekoliko sati a cela opozicija na „Pinku“, „B92“, „Prvoj“ i „Hepi“ ukupno ima nekoliko minuta neutralnog i sate i sate i dane negativnog programa, o RTS-u da i ne govorim.U Izveštaju, gospodo, piše ovo, kao što piše da se sa primenom preporuka mora početi dovoljno vremena pre izbora i uz široki politički konsenzus.Sve ovo što je ODIHR napisao jasno je svakome. Mediji, pritisci, kupovina glasova i ljudi koji dobijaju lažna prebivališta, pre svega u Beogradu, ali i u drugim mestima širom Srbije, ovakve stvari su parlamentarne izbore učinile apsolutno neregularnim jer je broj glasova koji je na ovaj način SNS obezbedio preko 800.000, a u Beogradu je na ovaj način direktno promenjena izborna volja građana. Zato smo tražili ponavljanje izbora na svim nivoima, uz prethodnu primenu preporuka dana današnjeg ni jedna jedina važna preporuka ODIHR-a nije primenjena. Nije procesuiran niko za kupovinu glasova. Nije procesuiran niko ni u jednom MUP-u za davanje lažnih prebivališta. Nije procesuiran niko zbog činjenice da je u svom stanu, zgradi ili šupi prijavio na desetine ili stotine birača koji tu ne žive. Nije postupano ni po jednoj krivičnoj prijavi koju smo zajedno sa kolegama iz opozicije podneli.

je dovođenje birača u Beograd, što dokazuje slučaj Male Krsne, nastavljeno je prebijanje opozicionih aktivista, što dokazuje slučaj dr Vladimira Vrsajkova i pokrajinske poslanice Mare Puškaš u Kaću. Oni su fizički napadnuti, dr Vrsajkov je brutalno pretučen, dok su delili flajere, a gradski odbor SNS-a Novi Sad je saopštio da su građani sa pravom reagovali jer nisu želeli da dozvole da se u njihovom mestu šire laži. još uvek nije saopštilo imena počinilaca, u subotu smo to saopštili mi sami. U pitanju su Mladen i Milan Škrbić, braća, poznati pod nadimcima, nećete verovati, „kuca“ i „maca“. MUP i dalje ne reaguje.Shvatajući dubinu krize u kojoj se nalazimo, shvatajući da je za primenu preporuka potrebno vreme, prihvatili smo predlog Proglasa i potpisali dokument u kome smo definisali minimalne uslove koji se moraju ispuniti da bi se izbori u Beogradu održali. To su: birački spisak, RTS i održavanje svih lokalnih izbora u jednom danu po ispunjenju prva dva zahteva. Sa tim zahtevom smo izašli 9. marta. Gospodo, 9. marta. Uporedo sa tim nekoliko dana kasnije poslali smo predlog vlastima da pokrene se dijalog vlasti i opozicije. dana kasnije, 1. aprila vlast zakazuje prvi sastanak, posle tri nedelje i na naše zahteve ne odgovara. Prvi birački spisak. Vlast i danje ponavlja da su svi upisani u birački spisak legalno upisani, da ljudi mogu da žive i rade u Vranju, Leskovcu, Kovinu, Loparama, Sokolcu, a da imaju prebivalište u Beogradu. Predsednik Republike izgovara rečenicu – da čovek može da ima dva prebivališta.Tvrdite dva prebivališta.Tvrdite to i ako u zakonu jasno piše da svaki građanin može da ima samo jedno prebivalište i da je to mesto gde obavlja većinu svojih životnih aktivnosti. Pa, ne može čovek da se deli, pa da polovina njega živi u jednom gradu, a polovina u drugom gradu. To je nemoguće. Drugi zahtev, RTS, vlast nudi

ste nezadovoljni RTS-om koji prenosi sva obraćanja Aleksandra Vučića u čijim dnevnicima koji traju 30 minuta on gostuje 40 minuta, na kome se opozicija pojavljuje u tragovima. Gospodo, uz to što kradete izbore, vi vređate i inteligenciju građana Srbije.Smatrajući da nema više vremena da se preporuke primene do dana kada ste zakazali beogradske izbore, a ja sam to rekao 4. aprila javno, predložili smo ustavni zakon koji omogućava pomeranje svih izbora na jesen, ali ponavljanje lokalnih izbora koji su održani 17. decembra bez ijednog valjanog razloga tako što je 65 predsednika opština i gradonačelnika podnelo ostavke.

to su ljudi koji su došli iz Republike Srpske, ali i širom Srbije, verovatno i više, kao što reče pripadnik romske manjine iz Kovina, mi smo i do sada glasali za pare, ali ovde u Kovinu, a sada su nas vodili da glasamo u Grockoj, zbunili ste čoveka potpuno.Što se tiče toga kakao toliki broj ljudi dođe, rekli ste osam hiljada automobila, ali moram da vam kažem da u Beogradu zvanično registrovano 594.063 automobila osam posto, 1,3% i da to niko kada ti automobili dođu ne može da primeti u gradu Beogradu. Naš predlog je odbijen i onda se ispunjena prava dva zahteva predlaže da se svi preostali izbori održe 2. juna iako je svima jasno da se u narednih 45 dana ne može primeniti nijedna od ključnih preporuka OEBS-a.Na žalost nas iz SSP, SRCA, Stranke Zajedno, koalicije NADA, deo opozicije odlučio je da pogazi obećanje dato građanima da proglasi nevažećim potpise koje su stavili na zajednički dokument, koji je potpisalo 11 organizacija i prihvati, verujući da će u toj borbi nešto uraditi, da bez ispunjenja jedne bitne preporuke ODIHR-a, izađe na izbore koji, naravno, to neće biti.Njihov izlazak neće značiti da će ono što će se desiti 2. juna biti izbori. 2. juna ćemo imati još jedan primer izborne krađe zasnovane na medijima, pritiscima na birače, kupovini glasova i neregularnim biračkim spiskovima.Sve to će, kao što su neke moje kolege govorile, produbiti krizu u društvu. Zato su poslanici SRCA, Novog DSS-a, POKS-a i Stranke slobode i pravde danas Skupštini Srbije predložili ustavni zakon, koji su napisali naši eminentni stručnjaci, na čelu sa profesorom ustavnog prava Pravnog fakulteta u Beogradu Tanasijem Marinkovićem.Samo prihvatanje tog zakona i pomeranje svih izbora za jesen omogućiće da napokon u Srbiji imamo jedne koliko-toliko regularne izbore. Od borbe za takve izbore Stranka slobode i pravde nikad neće odustati.Stranka Slobode i pravde kao najveća politička organizacija u Srbiji sa najvećim poslaničkih klubom od svih opozicionih stranaka u parlamentu Srbije, ne prihvata predlog zakona koji su Skupštini zajedno predložili poslanici SNS, Narodnog pokreta Srbije, Zeleno-levog fronta,

maltretiranja nas i naših članova porodice zarad nekoliko odborničkih mesta ili vlasti na Vračaru i Starom gradu. Mi se politikom bavimo da bi doprineli da u našoj zemlji bude bolje i zato ću ja, gospodo, umesto zapaljivih reči na kraju svog izlaganja, da kažem sledeće.Pre godinu i više dana predložili smo dva zakona koja bi sasvim sigurno rešili deo problema ogromnog broja ljudi - Zakon roditelj-negovatelj i Zakon o alimentacionom fondu, da roditelji koji imaju decu o kojima moraju da brinu 24 sata dobiju od države Srbije bar jednu minimalnu platu, a da kod ljudi gde se raspadnu brakovi, teške situacije, često uglavnom majke ostaju sa decom bez ikakvih prihoda jedno vreme, da država daje određenu nadoknadu, a da potom od očeva ili onog drugog supružnika kod koga nisu deca naplati ta sredstva.Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nam je na konsultacijama oko izbora za onu prethodnu Vladu rekao da podržava usvajanje tih zakona.Srpska napredna stranka je, takođe, rekla da je spremna da prihvati ove zakone.

Rekle su da će glasati za zakone, ali da ne prihvataju da se njihovi poslanici potpišu zajedno sa poslanicima SNS-a. Srpska napredna stranka nije prihvatila da bez toga prihvati naše predloge koje smo dali u proceduru i predložili.Pošto sada, gospodo, imamo zakon koji su zajedno potpisali poslanici SNS-a, SPS-a, Narodnog pokreta Srbije, Zeleno-levog fronta, Ekološkog ustanka, Pokreta slobodnih građana, to znači

to znači da se od ovakvog stava ne potpisivanja bilo čega zajedno odustalo.U skladu sa tim, pozivam vas sve koji sedite danas u ovoj sali da prihvatite predlog Stranke slobode i pravde i da potpišete zakone koje smo predložili.Da je to urađeno pre godinu dana, stotine hiljada roditelja i njihove dece bi već godinu dana imalo bolji položaj u društvu. Bolje bi živeli ljudi. Sramota je svih nas, polazim od sebe, ako i u narednih godinu dana ne bude ovih zakona, jer neko neće da stavi svoj potpis.Ako ste, gospodo, mogli zajedno da donosite predlog zakona o izborima, onda valjda možete zajedno i sa nama ostalima i zakone koji pomažu ljudima.Ako

ja verujem funkcija narodnog poslanika i ovaj dom koji se zove Narodna skupština su jedini koji u sebi imaju reč narod i mi taj narod predstavljamo i verovaću uvek i verujem i sad da ćemo moći oko ovakvih stvari, bez obzira na sve političke razlike, da se dogovorimo i da svi zajedno učinimo nešto za dobrobit građana Srbije.Da završim govor u skladu sa tačkom dnevnog reda. O ovim izborima će se govoriti narednih 45 dana. Posle toga će jedni objašnjavati zašto su prihvatili da izađu pogazivši obećanje koje su javno dali građanima, tvrdeći da je njihova odluka ispravna. Drugi će govoriti kako su ovi izbori pokazali kako narod podržava njihovu ispravnu politiku, zahvaljujući kojoj su ubedljivo pobedili. Ni jedni, ni drugi neće govoriti istinu, ali to ljudima koji će živeti sve gore i gore neće biti važno.Neće biti važno ni nama koji smo, verujem, doneli ispravnu odluku, niti će bilo ko od nas iz Stranke slobode i pravde, SRCA, Srbija centar, NADA i Stranke Zajedno biti srećan što smo unapred rekli šta će se dogoditi, jer, ponavljam, mi se ne bavimo politikom da bi ljudima u Srbiji bilo gore i da bi kao opozicija na tome profitirali, mi se politikom bavimo da uradimo sve što možemo da Srbiji bude bolje.Donošenjem ovakvog zakona danas biće napravljen korak u suprotnom pravcu, jer će prihvatanjem izbora bez promene izbornih uslova biti produženo trajanje vlasti Srpske napredne stranke. Posledice takve odluke ćemo snositi svi koji u Srbiji živimo.Hvala vam.

Dakle, sve je tačno. Zakoni su predloženi, Zakoni su ušli u proceduru. Mi smo bili voljni zakone da prihvatimo, ali je tada jedan drugi deo opozicije optuživao vas da ste ono za šta vi optužujete njih.Mi

oni tada nisu hteli da glasaju za vašeg kandidata za potpredsednika Skupštine. On je izabran našim glasovima isključivo, jer oni nisu hteli da glasaju za to. Imali su svog kandidata, jer su rekli da ste se vi, citiram, prodali Vučiću.Zato Vučiću.Zato ja kažem, nema potrebe da se svađate. Svi ste vi naši i apsolutno smo zadovoljni svima vama.Što se tiče samog rezultata, biće da su vas i tu preglasali na predsedništvu koalicije, šest prema tri, pa nije prošlo dalje da se o tim zakonima razgovara.Što se tiče broja birača u Beogradu, dakle, 2004. godine bilo je 1.443.665 birača, a 2014. godine, na kraju mandata gospodina Đilasa bilo je 1.588.996 birača, odnosno

više stotina hiljada koje smo mi dovelo se na kraju svede na 19.477 za deset godina, a ovih deset godina njihove vlasti, od 145.331 birač, to ne spominjemo.Drugo, nemate vi ponovo problem sa nama, kada pričate, odnosno da budem potpuno precizan, samo sa nama kada pričate o fantomskim biračima, nego i sa vašim nosiocem liste „Srbija protiv nasilja“ u Beogradu i kandidatom za zamenika gradonačelnika tada. Dakle, jer prema poslednjim podacima, broj birača u Beogradu u odnosu na poslednje izbore je za oko 13 hiljada veći i taj rast može se oceniti kao prirodan trend. Neće biti fantomskih birača, jer ne može ta količina ljudi, mada se ljudi ne mogu meriti u količini, ali ajde, da uđe neprimećena u Beograd. Rekao je Dobrica Veselinović. Nisam to rekao ja, odnosno ne samo ja, ali ja bih sve što je rekao mogao da potpišem, nikakav problem nije. Ali, to je sad opet vaš problem, vaše koalicije, vašeg predsedništva, preglasavanja i svega ostalog. Nije to nešto sa čim ja želim da uradim.Vidite, uradim.Vidite, gospodine Đilas, kako ovi ljudi žele da vam kažu da i dalje da ostanu u prijateljskim odnosima sa vama. Oni dobacuju da ih vi čujete, ne da ih ja čujem, nisam ja bitan ovde u celoj ovoj priči, nego vi.Dalje, šupe, prijavljeni glasači, demantovano, dakle, od mesta do mesta, ali opet kažem, nemamo nikakav problem sa tim, prihvatili smo komisiju koja će da ispita birački spisak, ono što samo tražimo, a to je da se definišu ta izvršna ovlašćenja. Dakle, to moramo da vidimo iz prostog razloga što ne želimo da se ulazi u delokruge i u nadležnosti ministarstava. Dakle, nemoguće je da komisija ulazi u nešto što je nadležnost ministarstva.Tužilaštvo i policija, niste bili na razgovorima, da ste bili, čuli biste odgovor o tome kakve su prijave bile podnete. Dakle, ako se prijava podnese tako da o njoj može da se dalje radi, da se procesuira, oni to rade i rekli su u koliko slučajeva su to radili. Mi smo dobili izveštaj. Ono što je zamereno i od opozicije i od vlasti, dakle, od predsednice Skupštine, to je da nisu bili dovoljno u javnosti i nisu bili prisutni u javnosti toliko koliko je bilo potrebno da se kaže šta je ono sve što su uradili po prijavama vezano za izbore, i to se takođe desilo.Što se tiče N1 i Nove S, ja sam tražio da se N1 i Nova S pozovu na te razgovore, prvo, zato što se sami hvale da imaju fantastičnu gledanost u Beogradu, a izbori su pretežno u Beogradu i tad su bili za jun, po našem viđenju, samo u Beogradu, a sa druge strane, spomenuo ih ODIHR u svom izveštaju i to kao nekoga ko je kršio određena pravila i tako dalje.Što se vaših zahteva tiče, ni na jednim konsultacijama se niste pojavili. Dakle, do prvog aprila ni na jedne konsultacije niste došli ni sa ni sa predsednikom Republike 4. marta, ni sa predsedavajućim Skupštine u to vreme, gospodinom Radenovićem, dakle, nigde se niste pojavili da iznesete sve te svoje zahteve, pa da se o njima razgovara. Onog momenta kada ste došli, i to sad želim da podsetim, zato što sam na to sam reagovao, jer sam smatrao da to nije korektno, međutim, predsednica parlamenta parlamenta je prihvatila vašu, a ne moju inicijativu, došli ste, dakle, na razgovor koji je sazvan povodom preporuka ODIHR.Dobro je, čuo te je, zna da ti je žao što odlaziš, razumeo je sve, nema potrebe. Evo, smeje se čovek. Smešan si, bre.

Milenko? A, šta Milenko? Nemojte, gospodine Lazoviću, stvarno niste fer. Ako ćete da se obratite nekome, onda se obratite vašim kolegama koji dobacuju i koji pokušavaju lideru bivše vaše koalicije, kažem bivše, zato što koalicija više ne postoji, da pokažu da i dalje može da računa na njih, ali nekako mi deluje njegov izraz lica da nešto nije zainteresovan.Dakle, ni na jednim konsultacijama niste učestvovali, a i ovaj što je na svom predsedništvu glasao za to da se ide na izbore, pokušava da se dodvori. Ne vredi, Ne vredi, grize ga savest sirotog, ali nema to savesti, grize ga, žulja ga novčanik. To će biti problem. Aman zaman, i to razumem, sve je u redu, samo budite strpljivi, svemu dođe kraj, pa i mom odgovoru. Šta da radim, 20 minuta govora, biće odgovor. Nemojte da brinete, aman, biće aman gotovo, ne brinite.Dakle, ni na jednim konsultacijama se niste pojavili i niste izneli te zahteve, osim 1. aprila, kada ste izneli zahteve i o njima se i samo o njima se faktički od tada i razgovaralo, kako smo odmakli oko preporuka ODIHR-a, tako ste nas vraćali na sve zahteve, pa onda na treći zahtev itd. Prema tome, to je dokaz da smo želeli da razgovaramo.S druge strane, što se parlamentarnih izbora tiče, ovo je prvi put da se ističe da su i parlamentarni izbori sporni. Kažem, prihvatili mandate, prihvatili plate, uselili se u kancelarije, ništa nije bilo sporno. Nijednom, a evo stenogrami ovde kod mene, niko parlamentarne izbore spomenuo nije na svim ovim razgovorima i niko ni u jednom trenutku nije tražio raspisivanje novih parlamentarnih izbora, izbora, ni u ona vaša tri zahteva, ni u bilo kakvim drugim zahtevima, niko parlamentarne izbore spomenuo nije, isključivo lokalne i beogradske.Najzad, što se tiče prevoda sa srpskog na srpski, on je potreban da bi opravdao vašu poziciju da objasnite ljudima da ono što ne piše u stvari piše. Dakle, ono što ne piše u izveštaju ODIHR, vi želite da prevedete, a u stvari da vi kažete šta je ono što je ODIHR rekao iako nije. Dakle, oni su ili nemušti ili nesposobni da se izraze, pa onda ubuduće bolje da im vi napišete izveštaj, kao što ste verovatno pisali ovim likovima koje ste uspeli da angažujete iz Evropskog parlamenta i koji su otprilike i pisali u svojim izveštajima ono što ste im govorili da pišu, jer kad su sami definisali te izborne nepravilnosti, to je izgledalo smešno, tipa – šetao sam Knez Mihailovom i ljudi nisu znali gde da idu, video sam veliki broj ljudi, to je dokaz da je izborna krađa, pošto nisu znali gde im je biračko mesto. Eto, to je otprilike bilo rečeno kao najveća kritika.Prema tome, ja bih se vratio na ono što sam rekao i u jednom drugom slučaju. Umesto svega ovoga, ja razumem zašto navodite, ali umesto svega ovoga treba da pokrenete pitanje sopstvene odgovornosti kao lidera, i to dugogodišnjeg lidera opozicije, za sve neuspehe koje ste imali u prethodnim godinama, za sve ono što niste uspeli, a obećavali ste, za sve pobede koje ste obećali, a niste ih realizovali.Još jednu stvar da vam kažem, pošto se sad i vi bavite vašim bivšim partnerima, koliko ste verovali, ili bar neki od vas koliko su verovali u pobedu koju ste najavljivali, pokazali ste ovde, odnosno pokazali su ovde poslednjih dana prethodnog mandata kada su najavljivali velike pobede, kada su najavljivali odmazde posle tih pobeda, a onda sam ih pozvao samo da obećaju javno da ako toga ne bude, oni više nikad neće da se bave politikom. Niko se nije usudio to da kaže, apsolutno niko. Ponavljao sam ne znam koliko puta, različitim ovde poslanicima. E, toliko ste verovali sami u ono što ste javno objavljivali.Prema tome, osnovi i razlozi vaših poraza nalaze se oko vas, možda i kod vas samog. I tu treba da tražite odgovore za to zašto i kako gubite izbore, a ne da pričate o prevodu sa srpskog na srpski, jer to što pričate ne piše, da jurite po Beogradu i tražite mesta gde su ljudi prijavljeni, a onda se posle pokaže da ti ljudi postoje i sve ovo ostalo.Što se samih zakona, koje ste naveli, tiče, mi smo otvoreni za razgovore, ako ćete ih ponavljati itd. Nemamo nikakav problem da razgovaramo i ubuduće, ali opet kažem vam, tada je bila ideja da ih predlože sve predstavnice poslaničkih grupa, baš dame,

zahtev da ponovite i ukoliko to ponovo bude došlo, siguran sam da ćemo razgovarati o tome, nadam se i naći rešenje i nadam se da će i oni sa kojima ćete to dogovarati sa te strane biti neko ko se drži reči koju ako ne daju nama, onda bar da je daju vama, pošto ih izgleda ne obavezuje ni jedno, ni drugo, bar kako vi govorite, ali to su vaše stvari.Ja vam još jednom ponavljam, nema potrebe da se optužujete ko je, a ko nije naš, svi ste naši, ne bismo vas dali ni za šta na svetu. Hvala. vam.Pre nego što dam reč za replike, samo da obavestim narodne poslanike, shodno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3.

Nikoga nisam optužio, niti bilo ko iz Stranke slobode i pravde optužio ove ljude koji su imali drugačiji politički stav od nas da su Vučićevi. Mi smo se razišli oko načina borbe, ali od borbe za drugačiju Srbiju ne odustajemo. To je prva stvar.Što se tiče adresa u Beogradu, Prešernova 21. - šupa 50 ljudi, Danijelova 9. – 129, prošli put sam i slike pokazivao.Što se tiče toga da mi želimo da narušimo suverenitet Srbije, ja moram da kažem da ste vi pozvali posmatrače i da to nije narušavanje, a kada smo mi pozvali da opet dođu onda je to narušavanje.Što se tiče Stranke slobode i pravde, mi smo naš stav o Srbiji suverenitetu, naš stav o Kosovu pokazali u Savetu Evrope kroz govor naše poslanice Jelene Milošević i ja moram da vas obavestim o jednom dobrom činu, za svaku pohvalu predsednice Skupštine koja je pozvala narodnu poslanicu opozicije i čestitala na tome i ja bih voleo kada bi mi na taj način mogli bar o tim temama oko kojih, ja mislim, nas 99% misli isto da razgovaramo. Nažalost, to nam ne uspeva.Što se tiče mandata, vi znate da smo mi morali da prihvatimo mandate, jer ulaze sledeći poslanici. Mi smo te mandate dobili od građana, 900.000 ljudi je glasalo za listu čiji smo mi bili deo i oni su nama dali mandate, oni su nama odredili i plate, onima koji primaju u Skupštini, kao i novac koje stranke dobiju. Znači, niste nam to dali vi.Što se tiče ovog vašeg poziva na podnošenje ostavke ako se u nečemu ne uspe ili se nešto kaže što nije tačno, vaš predsednik Aleksandar Vučić u duelu sa mnom 2005. godine obećao je da, ako ne dokaže da sam ja lopov, će se povući iz politike. Sada će jubilej 20 godina, 12 godina ste vlast, stotine presuda sam vam pokazao da ste govorili neistine o meni. Nije se Vučić povukao, on je i dalje u politici, njegovo povlačenje ćemo izboriti mi iz opozicije kada pobedimo. Hvala

Dakle, hvala za reč, predsedavajuća, a da bi videli kako možemo lepo da sarađujemo i kada se ne slažemo baš oko svega u opoziciji, ja ću vas podsetiti na nekoga, takođe na vašeg predsednika, tadašnjeg, gospodina Vučića, koji je obećao da ako se ne reši ubistvo Slavka Ćuruvije da će podneti ostavku. Dakle, ima tih obećanja dosta. Bolje da vi ne govorite o obećanjima koja su ne ispunjena.Ja bih hteo ovde još neke stvari, pošto je pomenuto, da kažem. Ljudi, nismo mi vama rekli da je toliko veliki broj ljudi u birački spisak samo tek tako dodat, nego da ste vi vršili precizne, temeljne i ogromne manipulacije biračkim spiskom, da ste brisali ljude, ubacivali ljude iz drugih gradova koji ne žive tamo gde su prijavljeni, koji su su prijavljivani na šupama, na trafo stanicama i slično. To je zamerka koju niste dobili od nas, nego ste dobili sa svih strana Evrope i sveta. Dakle, niste mogli da sakrijete to.Takođe, pogledajte šta kažu ti ljudi. Nisam video nikad izbore da je toliko bilo tenzija i slika koja pokazuje dovođenje ljudi autobusima i kupovina glasova – Andreas Šider. Pristrasnost medija donela nejednake uslove – Rejnhard Lopatka, koordinator posmatračke misije. Manjak političke debate, pritisci na birače i slično – Groše, šef delegacije Evropskog parlamenta. Dakle, imamo mnogo pokazatelja. Svaka misija je to rekla.To što mi učestvujemo na ovim izborima ne znači da su izborni uslovi u redu, već znači da vam nećemo popustiti nigde, pa i kada je neravnopravna borba, kada ste jači, tako što ste oteli institucije, mi se ne bojimo da učestvujemo u takvoj borbi, učinićemo sve na svakom koraku, u svakom forumu, na svakom otvorenom mestu da vam se suprotstavimo, jer ovu zemlju vodite u katastrofu. Ima mnogo njih koji su potvrdili njihove teze. To su: Šenak, Šider, Juratović, Groše, Rot i Fon Kramon. Tu se negde spisak završava. Sve go prijatelj ove zemlje, sve veliki poštovaoci srpskog naroda, alal vam ekipa kojoj ste se priključili.Što se tiče ovog drugog, verujem da je Aleksandar Vučić to rekao, a verujem da je i dalje u politici samo nakon što je pročitao izveštaj Verice Barać, više mu ništa nije bilo potrebno. Hvala.